Josip (SDP)** A sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, prvo čitanje, PZ br. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona to su članci 144.do 150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mladež i sport. Izvješća tih radnih tijela ste primili na Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovana zamjenica ministra Sandra Artuković KUnšt. Izvolite. Hvala vam lijepo. koje se odnose na usklađivanje sa Kaznenim zakonom, a dio se odnosi i na unapređenje zakonskih odredbi sukladno potreba prakse. Usklađivanje sa Kaznenim zakonom provedeno je zbog činjenice da Kazneni zakon propisuje sigurnosnih mjere a da bi ih odgovarajuće a da bi ih odgovarajuće primijenili prema maloljetnicima bilo je potrebno da interveniramo i u ovaj zakon jer nove sigurnosne mjere koje se propisuju zahtijevaju da se one prilagode u primjeni u primjeni prema maloljetnicima dakle ne primjenjuju se automatski same po sebi nego kategorija na koje se odnosi dakle maloljetnici zahtijevaju određenu selektivnu odnosno drugačiju primjenu zbog specifičnosti strukture strukture i odnosa prema maloljetnicima u tim mjerama. Pa se tako sigurnosne mjere koje se maloljetniku mogu izreći uz zavodsku odgojnu mjeru ili mjeru maloljetničkog zatvora, precizira se i trajanje tih mjera odnosno precizira se trajanje mjera obavezanog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja o ovisnosti. Isto tako mi smo u Zakonu o sudovima za mladež dopunili katalog kaznenih djela na štetu djece na način da smo uz postojeći katalog na štetu djece iz '97.dodali i ovaj novi katalog koji se odnosi na Kazneni zakon iz 2011. U prijedlogu postoje oba kataloga zbog načela primjene blažeg zakona, a isto tako na navedeni način izbjeći će se poteškoće u praksi glede primjene Kaznenog zakona na svaki pojedinačni slučaj osobito kod kaznenih djela koja zadiru u seksualnu sferu i propisane su glavama 16.i 17. Kaznenog zakona iz 2011. Ono što je praska zahtijevala a gdje smo intervenirali precizirali smo odredbe koje propisuju postupak suda pri izricanju jedinstvene kazne maloljetničkog zatvora kod stjecaja kaznenih djela. Kod izricanja maloljetničkog zatvora u slučaju stjecaja kaznenih djela kod maloljetnika je specifično da nije potrebno određivati svaku pojedinačnu kaznu za svako pojedino djelo, a mi smo sada odredbu do te mjere precizirali da je definitivno jasno da sud primjenjuje one odredbe koje se vezuju za Kazneni zakon u slučaju izricanja jedinstvene kazne zakona maloljetnicima. Isto tako je precizirana odredba koja se tiče materijalno-pravne svrhovitosti. Punoljetnoj osobi za kazneno djelo što ga je počinila kao stariji maloljetnik a u vrijeme suđenja nije navršila 21 godinu sud može izreći i odgojnu mjeru upućivanja u disciplinski centar. Time smo omogućili bolju individualizaciju sankcije kao i mogućnost da sud intervenira u slučaj kada osoba svojom krivnjom ne izvršava potrebne obveze odnosno odbija ili ometa izvršavanje odgojne mjere koja joj je izrečena odgojne precizirana je odredba koja propisuje primjenu maloljetničkog prava na mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela, omogućili smo i određene intervencije u slučaju uhićenja maloljetnika odnosno dali smo alternativu u postupanju državnom odvjetniku u slučaju kada je pritvorski pritvorski nadzornik obavijesti državnog odvjetnika da uhićuje maloljetnika. U tom slučaju državni odvjetnik može odrediti puštanje maloljetnika na slobodu ili dovođenje sucu za mladež radi ispitivanja. Ovo smo bili dužni učiniti jer se u praksi događalo da je državni odvjetnik nalagao dovođenje uhićenog maloljetnika sucu za mladež radi ispitivanja i u slučajevima kada za njega neće predlagati određivanje pritvora ili istražnog zakona. Isto tako ono što smatramo vrlo važnim doprinosom za pravni sustav i zaštitu maloljetnika, stavili smo kao prvu radnju ispitivanje maloljetnika, dakle ispitivanje maloljetnika je prva dokazna radnja, a time želimo postići, odnosno izbjeći situaciju da se maloljetnik ponovo ispituje. On kad je jednom ispitan, a to je prva dokazna radnja, nema potrebe da ga se ponovo radi istih stvari ispituje. Precizirana je odredba koja se odnosi na neposredni prijedlog, otklonjena je potreba ponovnog ispitivanja od strane državnog odvjetnika ako je već bio ispitan od strane suca za mladež. Isto tako što se tiče pravnih lijekova postupak suda kada se povodom žalbe maloljetnika ukine odluka temeljem koje je maloljetnik bio u ustanovi, odnosno preispitat će se odluka o njegovom privremenom smještaju u ustanovu socijalne skrbi ili u istražnom zatvoru jer se znalo događati da se maloljetnik zadržava bez pravne osnove jer nije bilo drugog rješenja u tom konkretnom slučaju. Ovim rješenjem se izbjegava da se maloljetnik usprkos … odluci kada nema uvjeta za njegov smještaj u ustanovu socijalne skrbi ili za određivanje istražnog zatvora, nezakonito zadržava odnosno omogućava se njegovo puštanje na slobodu. Isto tako je precizirana odredba koja propisuje primjenu maloljetničkog prava na mlađe punoljetne osobe u dijelu koji se odnosi na postupak povodom izjavljene žalbe u smislu da drugostupanjski sud može mlađem punoljetniku koji je u vrijeme suđenja navršio 23. godine života izreći kaznu zatvora ili uvjetnu osudu i kada je žalba izjavljena samo u njegovu u njegovu korist. Ovdje smo htjeli izjednačiti osobe, odnosno primijeniti iste kaznenopravne institute prema svakome tko svojim ponašanjem povređuje povređuje ili ugrožava osnovne slobode ili prava čovjeka te druge pravne ili društvene vrijednosti zajamčene ustavom hrvatskim ili međunarodnim pravom. Dakle mi smo navedenim izmjenama kroz usklađivanje sa KZ-om, odnosno kroz preciziranje pojedinačnih odredbi Zakon o sudovima za mladež radi uspješne primjene u praksi nastojali unaprijediti provođenje kaznenih postupaka prema maloljetnicima, prema mlađim punoljetnicima i prema odraslim počiniteljima kaznenih djela na štetu štetu djece i u tom smislu smo iznijeli ovaj prijedlog izmjena i dopuna. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Žele li izvjestitelji radnih tijela, odbora Hrvatskoga sabora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Sa raspravom počinjemo po klubovima. Prvi je klub SDP-a Hrvatske i poštovana zastupnica Sandra Petrović. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Prije svega, razlog donošenja izmjena i dopuna Zakona o sudovima za mladež nalazi se u činjenici da s danom 1.srpnja 2013.godine stupa na snagu novi KZ koji je donesen prošle godine pa je u tom smislu potrebno bilo prilagoditi propise koji se na njega vežu kako bi osigurala dosljedna primjena kaznenog zakonodavstva pred hrvatskim sudovima. Osobitu pažnju u izmjenama kaznenog zakonodavstva valjalo je posvetiti i sudskom tretmanu maloljetnika, kako maloljetnih počinitelja tako i maloljetnika na čiju štetu je počinjeno kazneno djelo. Zakon o sudovima za mladež upravo je jedan od posebnih instrumenata kojima je zadaća da članovi društva koji uživaju našu posebnu zaštitu, a to su djeca i maloljetnici, da im se ta zašita osigura. Djeca tj. maloljetnici kao žrtva kaznenih djela su neosporno najranjiviji dio društva, a dugo vremena u razvoju kaznenopravne znanosti nisu uživali poseban tretman. Tek u 19.stoljeću pojedina zakonodavstva propisala su neka kaznena djela kojima se štite djeca i maloljetnici od ponašanja odraslih u cilju zaštite njihovog života, tjelesnog integriteta, zdravlja, seksualnog integriteta ili odgoja. Trend prepoznavanja potrebne zaštite nastavio se i u 20.stoljeću pa se oblici kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika kao zbirnog pojma materijalnih i procesnih proširuju. U opisanom trendu razvijalo se i zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj pa je tako i u novi KZ dodatno ugrađen senzibilitet za kaznena djela počinjena na štetu djece. Kako i procesno pravno postoji potreba za posebnostima u postupanju u vezi s kaznenopravnom zaštitom djece i maloljetnika, kao odgovor na ovo pitanje pojavilo se i rješenje kako je ono predviđeno u Zakonu o sudovima za mladež koje u posebnom članku katalogizira kaznena djela kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika za koje se već prema samoj dikciji Zakona o sudovima za mladež traži posebnost u postupku. Zbog razumijevanja materije potrebno je reći da se te posebnosti odnose na poseban sastav vijeća koja postupaju u tim predmetima, poseban način ispitivanja djece i maloljetnih oštećenika, ograničenje u pogledu pozivanja i ispitivanja takvih oštećenika. Ovakvi spisi imaju status hitnosti u rješavanju, a prijedlogom ovog zakona pojašnjavaju se odredbe o hitnosti na način da se ona odnosi na sve sudionike u postupku. Nadalje, to je izuzetak od kažnjavanja kod odbijanja svjedočena, posebnost u pogledu određivanja mjesne nadležnosti suda, a i odredbe o zastari propisuju da zastara kaznenog progona za kaznena djela počinjena na štetu djeteta i maloljetne osobe ne teče do njihove punoljetnosti. Slično je i u poredbenom pravu. Podaci iz pravnog sustava Engleske i Walesa pokazuju kako je prosječno potrebno 76 dana od počinjenja kaznenog djela do završetka postupka za maloljetnike, a za razliku od punoljetnih počinitelja kada je taj postupak dulji i traje 98 dana, dok je sam postupak tamo u pravilu manje formalan nego u uobičajenim postupcima i zatvoren je za javnost. Primjerice u Finskoj gdje iako ne postoje posebni sudovi niti postupci za mladež kazneni postupci koji uključuju maloljetnike rješavaju se brže od ostalih. Kao kazne predviđene su tamo i uz novčanu kaznu i rad za opće dobro, uvjetna kazna kao i nadzor uz uvjetnu kaznu čija je svrha naravno ponovna integracija u društvo dok je tamo maloljetnički zatvor iznimka, a ukoliko se provodi postoje za to posebne institucije koje se razlikuju od zatvora. Kada govorimo o posebnom katalogu kaznenih djela kako je to propisano člankom 113. Zakona o sudovima za mladež riječ je o kaznenim djelima iz različitih glava Kaznenog zakona kada su ona počinjena na štetu djece i maloljetnika. Ovdje se intervenira u Zakon o sudovima za mladež na način da se dodaju i kaznena djela na štetu djece koja propisuje novi Kazneni zakon i na taj način se onda izbjegavaju poteškoće u praksi u pogledu primjene odgovarajućeg zakona. Širina ovog kataloga kaznenih djela pokazuje izuzetnu osjetljivost hrvatskog pravnog sustava za naše najmlađe, radilo se o seksualnim deliktima, deliktima protiv života i tijela ili nekim drugim deliktima. Kada govorimo o statistici u ovakvim kaznenim djelima u odnosu na prijavljene, optužene i osuđene osobe za kaznena djela na štetu maloljetnika i djece najveći je udio počinitelja kaznenih djela zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe, nasilničkog ponašanja u obitelji i povrede dužnosti Ako uzmemo u obzir još i delikte protiv spolne slobode vidimo i po čistini povrede i po jačini da se ovdje zaista radi o pravnom tretmanu i zaštiti osoba koje se same ne znaju i ne mogu niti u odnosu na počinitelja, a niti pred sudom samostalno zaštititi. Također, ovom izmjenom i dopunom uređuju se i prilagođavaju odredbe o uvjetnoj osudi, odredbe o sigurnosnim mjerama, odredbe o izricanju maloljetničkog zatvora kod stjecaja odredbe o upućivanju u disciplinski centar, o ispitivanju maloljetnika u postupku i ostale odredbe vezane za usklađivanje s odredbama novog zakona ili se izmjenjuju odredbe čija primjena je bila dvojbena i koja je izazivala određene poteškoće u praksi. Te izmjene i dopune konačnici vode zajedničkom cilju, a to je unapređenje kaznenih postupaka prema maloljetnicima, mlađim punoljetnicima i u odnosu na odrasle počinitelje na štetu djece. Slijedom svega navedenog možemo zaključiti kako hrvatski pravni sustav, pravosuđe i zakonodavstvo pokazuje izuzetnu osjetljivost u kaznenim postupcima protiv i na štetu maloljetnika i ovim i ovim prijedlogom zakona on se dodatno unaprjeđuje i poboljšava pa će klub SDP-a svakako podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći je klub HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež iz razloga jer je to evo još jedan u setu prijedloga zakona iz sfere kaznenog zakonodavstva kojim se zapravo ovi zakoni usklađuju, dakle prije svega usklađuju se sa novim Kaznenim zakonom. Ovdje je sve već podrobno objasnila i gospođa zamjenica ministra, a evo i kolegica u ime kluba SDP-a zaista u detalje, sve ove predviđene izmjene. Dakle, svakako da se kataloški urede kaznena djela obzirom na postojeći, odnosno još uvijek sada važeći Kazneni zakon iz '97. i novi Kazneni zakon iz 2011. koji će stupiti 1.01.2013. na snagu. Jednako tako i u odnosu na katalog kaznenih djela na štetu djece. Ostale odredbe naravno su poboljšanje postojećeg teksta i rješavanje onih dilema i nejasnoća koje su se u primjeni javile. Naravno da se vjerojatno svi slažemo da je postupanje u situacijama kada je počinitelj kaznenoga djela maloljetnik mora biti specifično. Prije svega radi se o osjetljivom dijelu društva i prvenstveno svrha vođenja kaznenog postupka u ovom slučaju mora biti i cilj prije svega resocijalizacija, preodgoj, a nikako daljnja kriminalna infekcija ovog djela društva. I zbog toga i i ustrojeni su sudovi za mladež i zbog toga je za njih donijeto poseban dio zakonodavstva. Ja bih možda vrlo kratko osvrnula se samo na jednu ili dvije odredbe, prije svega mislim da je dobro da se u ovom dijelu postupka po pravnim lijekovima jasno odredilo da drugostupanjski sud mora se izjasniti o tome što će se dalje dogoditi sa maloljetnikom koji se prije pravomoćnosti nalazi na izdržavanju zavodske odgojne mjere. Dakle, da se ovako novo stipuliranom odredbom jasno naložilo drugostupanjskom sudu sudu da mora odlučiti o puštanju ili o zadržavanju maloljetnika u onome koji je već na izvršavanju zavodske odgojne odgojne mjere jer zbog nejasne odredbe se to nije dosada uvijek tako događalo pa je zapravo možda o samoj odluci zavoda ovisilo da li će maloljetnik ostati u ustanovi ili će se pustiti na slobodu. Druga važna odredba mi se čini, ali nisam sigurna da je najbolje stipulirana ovim izmjenama i dopunama i zato bih možda sugerirala ili ukazala na nešto. Dakle, radi se o odredbama koje propisuju uhićenje maloljetnika i postupak nakon uhićenja. Pa se sada taj članka 63. koji je rekla da po nalogu državnog odvjetnika policija će uhićenog maloljetnika dovesti sucu za mladež radi ispitivanja, i sad sudac za mladež itd. To se sad mijenja na način da se kaže da državni odvjetnik može naložiti da se uhićenog maloljetnika pusti na slobodu ili dovede sucu za mladež radi ispitivanja. Ja razumije intenciju ovog prijedloga i mislim da je ona dobra, da se na ispitivanje ne dovodi maloljetnik protiv kojeg se neće vodit postupak, apsolutno. I da znači državni odvjetnik mora reći da li će ga se pustiti ili dali ga se privodi na ispitivanje. Ali sa ovom stipulacijom državni odvjetnik može naložiti ovo ili ono, bi se moglo iščitat da može, da ne mora naložit ništa. Dakle, možda bi trebalo zadržat ovakvu stipulaciju kako u postojećem tekstu pa da ona glasi: "Po nalogu državnog odvjetnika policija će uhićenog maloljetnika pustit na slobodu ili dovesti sucu za mladež." za mladež." Po tom se daje zakonom nalog državnom odvjetniku da on nešto, određuje se da on nešto mora naložit policiji, ili jedno ili drugo, po ovome bi se kao što sam rekla, moglo shvatit da on može nešto naložit, a ne mora naložiti i ništa. Evo, dakle također su dobre, evo još i malo problematiziram zapravo, ne znam Zakon o sudevima za mladež ima odredbu o tome tko je maloljetnik, tko je stariji punoljetnik pa onda kaže, čini mi se tamo negdje na početku da je: "Maloljetnik osoba koja je navršila 14 godina, a nije navarila 18. Pa je stariji maloljetnik onaj od 16 do 18." Uglavnom ne znam kako to korespondira sa novim Kaznenim zakonom koji više nema definiciju djeteta do 14 godina, pa sad i u ovom zakonu zapravo do 14, tko su oni do 14 godina, ako su maloljetnici oni od 14 do 18, ne zna se šta su oni do 14. Jer više po KZ nisu djeca. Dakle, sada je dijete osoba koja nije navršila 18 godina. Evo, samo upućujem na to da se malo usporede tekstovi zakona i da se možda i u ovaj zakon onda nekako te dobne granice i ti termini ti termini usklade. Iz razloga što se radi o usklađenju sa postojećim zakonskim tekstovima i iz razloga što je i ovim izmjenama uvedeno niz pojašnjenja koja su dobra radi jednoznačne provedbe zakona. Mi ćemo ovaj zakon podržati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovana zastupnice. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta, poštovani zastupnik Ivan Klarin. Izvolite. **Klarin, Ivan (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Izmjene i dopune ovog zakona, tj. njegovo usklađenje sa Kaznenim zakonom usudio bi se reći, stvaranje jednog snažnijeg i boljeg načina zaštite prava maloljetnika u postupku. Smisao izmjena je da se maloljetna osoba preodgoji i da vam se omogući što bolja i kvalitetnija socijalizacija nakon počinjenog kaznenog dijela. Svake izmjene i dopune tiču se maloljetnika u postupcima i moraju biti s ciljem maksimalne i preventivne zaštite djece, maloljetnika te mlađih punoljetnika. Izmjenama i dopunama ovog zakona precizirana je odredba da punoljetnoj osobi za kazneno djelo što ga je počinila kao stariji maloljetnik, a koja je u vrijeme suđenja nije navršila 21 godinu životu, može se izreći i odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar. Jednako je precizirana i odredba koja propisuje primjenu maloljetničkog prava na mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela. Značajno je da se na mlade ljude koji su na pragu život, a koji počine kazneno djelo primjenjuju odredbe maloljetničkog pravo, jer cilj sankcioniranja mora biti provođenje što većih i snažnijih odgojnih mjera za vrijeme izvršavanja sankcija. Maloljetnici su nažalost počinitelji teških kaznenih djela, tako smo svjedoci prvenstveno u protekle 2 godine, ja ću napraviti 2 primjera teškog počinjenja kaznenog dijela od strane maloljetnika, a to je ubojstvo Luke Ritza u Zagrebu i teško ranjavanje, tj. nanošenje teške tjelesne ozljede u Šibeniku jednom mladiću, Juri Kulazu kojeg je isto počinila, dakle jedan maloljetna osoba. Dakle, bez obzira na sve i brutalnost, ja ponavljam da je cilj i bit i ovog zakona i svih sličnih zakona socijalizacija maloljetnih osoba. Bit je i pronalaženje alternativnih sankcija, normalno ne minorizirajući, ni počinjenje ni jednog kaznenog dijela. Ja sam svjestan činjenice da obitelj žrtava i same žrtve dakle ima propisane kazne, nikad neće biti dovoljno visoke, a tu pozivam dakle da se usmjeri ta socijalizacija i na počinitelja ako je on bio maloljetnik, ali i na žrtvu i na obitelj žrtve, jer oni uistinu prolaze, dakle jednu kalvariju nakon takvih tragičnih događaja. Nažalost maloljetnici koji počinje kazneno djelo bili su i sami zlostavljani, te u više primjera iz iz prakse vidimo da su oni žrtve obiteljskog nasilja što još dodatno pojačava taj aspekt socijalizacije samih počinitelja tih kaznenih djela. Pozdravljam i preciziranje odredbe koja se odnosi na postupanje državnog odvjetnika tj. da se izbjegava ponovno ispitivanje maloljetnika od strane državnog odvjetnika ako ga je već ispitao sudac za mladež. na kraju što je sustav učinio ako nakon takvog počinjenja kaznenog djela maloljetnik odradi kaznu dakle vrati se na slobodu i ponovno počini kazneno djelo ja sam svjestan da nitko ne može garantirati da će biti i jednih i drugih primjera, ali bit i cilj i ovog zakona i sustava i Ministarstva pravosuđa i Vlade RH i na kraju kajeva i Sabora je pomoći tim mladim ljudima, pomoći da se oni izvedu na pravu put na opće zadovoljstvo i njih normalno i i cijelog društva u cijelosti. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Tim smo iscrpili listu prijavljenih klubova i zastupnika za raspravu po ovoj temi. Završna riječ zamjenice ministra poštovane Sandre Artuković Kunšt. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo samo ću da ne bi ostali dužni ovo razjašnjenje vezano za pojam maloljetnika. Naime, mi smo termin maloljetnika zadržali zbog toga što se moramo odrediti specifično prema maloljetnicima kao osobama koje u rasponu od 14.do 18.godine mogu kazneno odgovarati. Dakle, mi imamo definiciju djeteta kao žrtve i to smo definitivno ujednačili sa kaznenim zakonom ali maloljetnik kao osoba koja između 14. i 18. godine može odgovarati kao počinitelj kaznenog djela zadržali smo ga zbog specifičnosti odredbi koje se odnose na ovu dobnu skupinu kada ona kao počinitelj odgovara. I da bi tu jedinstvenost imali onda smo taj termin provukli kroz zakon kao takav da bi osigurali pojam na koji se odnose ove odredbe. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo zastati sa radom. Nastavit ćemo sutra u 9,30. Na dnevnom redu prva točka je Prijedlog Zakona o probaciji. Vidimo se sutra ujutro, dobro se odmorite i dobro spavajte. Hvala.